Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Odbor za izbor i imenovanje Hrvatskog sabora je na svojoj 32. sjednici utvrdio sljedeće prijedloge odluka. Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora. Za člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora bira se Krešimir Bubalo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Molim da se izjasnimo tko je za predloženu odluku? Hvala. Ima netko protiv? Nema. Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donešena jednoglasno sa 95 glasova za. Molim dalje. Prijedlog odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Prvo, za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora bira se Šandor Juhas. Drugo, dana 1.travnja 2014.dužnost člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora prestaje obnašati Deneš Šoja zbog mirovanja zastupničkog mandata. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Molim da se izjasnimo tko je za predloženu odluku? Hvala. Tko je protiv? Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donešena jednoglasno sa 94 glasa za. Molim dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora. Prvo, razrješuje se članica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora Đurđica Sumrak. Drugo, za članicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora bira se Nada Murganić. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Molim izjašnjenje za predloženu odluku? Hvala. Tko je protiv? Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donešena jednoglasno sa 93 glasa za. Molim dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora. Prvo, razrješuje se člana

Hvala. Tko je protiv? Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donešena jednoglasno sa 94 glasa za. Molim dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o izboru člana i prestanku mandata Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora. Prvo, za člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora bira se Zvonko Milas. Drugo, dana 22.ožujka 2013.dužnost člana Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora prestaje obnašati Petar Čobanković zbog prestanka zastupničkog mandata. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke. Zaključujem raspravu. Dajem na izglasavanje predloženu odluku. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donešena jednoglasno sa 94 glasa za. Molim dalje. **Lučin, Šime (SDP)** Prijedlog odluke o razrješenju članice i izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora. Prvo, razrješuje se članica Odbora za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora Nada Murganić. Drugo, za članove Odbora za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora biraju se

Zaključujem raspravu. Dajem na izglasavanje predloženu odluku. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Ima netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donešena jednoglasno sa 95 glasa za. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, najprije molim jednu obavijest, povodom Dana Hrvatskog sabora u nedjelju 1.lipnja u vremenu od 10,00 do 17,00 sati građani RH moći će ulaziti u zgradu Sabora. Bilo bi dobro da mogu razgovarati sa zastupnicima, Dan otvorenih vrata. Pozivam vas u nedjelju u Hrvatski sabor. Sada ćemo zastati sa zasjedanjem. Najavljujem nastavak u srijedu 4.lipnja 2014.godine sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama. Vidimo se na obilježavanju Dana Hrvatskog sabora. Hvala lijepa.